Уважаеми господин Председател, колеги! За Закон за предучилищното и училищното образование, който да отмени действащият от 1991 г. Закон за народната просвета и да уреди по нов начин отношенията в системата, се говори почти 10 години. Откакто се повдигна темата за необходимостта от такъв закон, се смениха няколко правителства и легислатури. В това отношение и Министерството на образованието и науката, и Народното събрание, независимо какво е било мнозинството, е в голям дълг към децата, техните родители и към работещите в системата, които като че ли загубиха надежда, че този закон ще излезе от полето на обещанията и ще стане факт. Още в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка 2006 – 2015 г. беше предвидено разработването и приемането на нов закон в областта на предучилищното и училищното образование.

който с известни разлики стъпваше на първия законопроект като философия. Той беше внесен за второ четене в залата, но не беше приет поради предсрочното прекратяване на мандата. Същият този правителствен законопроект беше внесен от група народни представители през 2013 г. при Четиридесет и второто народно събрание и отново през 2014 г., ноември, в действащия парламент. Очевидно се оказа, че за приемането на закон в областта на образованието се изискват обединените усилия на четири правителства дали защото това е тежка за управление система с много заинтересовани и понякога с противоположни интереси страни, което изисква много силна политическа воля и много сериозно мнозинство, което да застане зад реформите, дали защото обществото е силно чувствително към темата и всяка идея за промяна предизвиква бурен дебат, а понякога и протести. Трябва да признаем, че вероятно и двете тези са еднакво верни. Струва ми се, че ако имаме малко чувство за мяра и срам, не трябва да допускаме и Четиридесет и третото народно събрание да се окаже в същото положение. Законопроекта за народната просвета няма да говоря много. Макар с различни заглавия, по същество двата внесени законопроекта са стъпили върху една и съща основа. Законопроектът за народната просвета обаче предлага някои идеи, които концептуално не съвпадат с нашата визия за развитие на системата на предучилищното и училищното образование. По тази причина Парламентарната група на Реформаторския блок няма да подкрепи този законопроект. Законопроектът за предучилищното и училищното образование има безспорни положителни страни, които заслужават подкрепа. На първо място той утвърждава постигнатото в училищното образование, държавните зрелостни изпити и външното оценяване, финансирането на системата на основата на единния стандарт и делегирани бюджети, въведеното кариерно развитие на учителите и други. Второ, законопроектът се опитва да прокара модерно разбиране за целите на образованието, ориентираност на системата към интересите на децата и учениците, а не към учителите, директорите или МОН. На следващо място, законът въвежда новата образователна структура, за която всички само си говорим от години: завършване на основно образование след 7-ми клас и разделяне на гимназиалната степен на два етапа. Осигурява се и по-голяма автономия на училищата и възможност да разработват и прилагат собствени училищни политики. Много важна стъпка е въвеждането на обществен контрол върху управлението на училището чрез обществени съвети, в които участие да имат родителите, представителите на финансиращия орган и бизнеса. Не на последно място, ако бъде приет, Законът за първи път би уредил и конкретни права и задължения за родителите, така че те да бъдат включени много по-активно в процеса на обучение и възпитание. В структурно отношение Законопроектът също би могъл да бъде подкрепен. Хубаво е, че разработилите проекта са извървели своя път и са се отказали от първоначално лансираната идея за рамков закон, който да бъде дописван с подзаконови актове. Представеният ни Законопроект, съдържащ 350 члена и 54 параграфа, прави опит да кодифицира материята, обединявайки уредбата на Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, не предвижда Правилник за прилагане и сериозно намалява броя на подзаконовите нормативни актове. Заради всички тези причини и заради всички тези предимства Законопроектът ще бъде подкрепен от групата на Реформаторския блок. Въпреки това не можем да пренебрегнем някои важни въпроси, които повдига този Законопроект. На първо място, основателни съмнения поражда фактът, че проектът беше внесен от група народни представители, без да е ясна позицията на Министерството на образованието и науката и науката и без да се изчака приемането на управленската програма на правителството. По основните дискусионни въпроси така и не чухме позицията на екипа на Министерството. Така сигурно за първи път закон, който урежда такава важна публична система, няма да съдържа волята на правителството и зад него няма да стои неговата политическа отговорност. Макар и да разбираме съображенията за това решение, отсъствието на координация и партньорство не бива да става модел в отношенията между Народното събрание и Министерството на образованието и науката, най-малкото, защото, за да бъде действащ Законът, следва да бъде доразвит в поредица подзаконови нормативни актове, за чието изготвяне именно Министерството отговаря. Към Законопроекта няма финансова обосновка и не е отчетен необходимият административен капацитет, не са съгласувани предвидените преходни периоди и това са само малка част от въпросите, по които ние очакваме министърът на образованието и науката да вземе отношение, въпреки че беше добре това да стане преди внасянето на Законопроекта. Наред с положителните моменти Законопроектът за предучилищното и училищно образование съдържа и доста дискусионни или пораждащи напрежение положения, както и отстъпление от някои по-смели реформаторски идеи. Поради това той се нуждае от усъвършенстване, като ние поемаме ангажимент да съдействаме максимално за изчистване на спорни разпоредби и ще бъдем активни с предложенията си между първо и второ четене. Отчитайки големия обем на Проекта и важността на материята, бихме направили предложение, при получаване на необходимата подкрепа на първо четене, да бъде удължен предвиденият в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание седемдневен срок за предложения – на три седмици. Това ще даде възможност в диалог с вносителите да потърсим най-верните решения, да се отстранят противоречията и в пленарно заседание на второ четене Комисията да предложи законопроект, който да удовлетворява очакванията на българските граждани. Днес само бих споменала някои от спорните моменти. На първо място, в Законопроекта е налице известна небалансираност, от една страна, и твърде детайлно уреждане на част от материята, главно в областта на педагогическото въздействие и подкрепа. Законопроектът изобилства от специализирана терминология и почти бланкетна уредба на принципни положения, които не може да бъдат оставени на подзаконовата уредба. Тук трябва да бъдат споменати предвидените национални образователни стандарти, част от които не просто ще доразвият уредбата, а на практика част от които не просто ще доразвият уредбата, а на практика ще съдържат първична уредба на обществените отношения, което не може да бъде оправдано с идеята за законодателна икономия. Някои от тях са формулирани толкова общо, че е спорно доколко на тяхно основание би могъл да се издаде подзаконов акт с конкретен предмет. Непълнота има и в Уредбата за кариерното развитие на учителите, статута и атестацията на директорите, която практически няма самостоятелна уредба в Законопроекта, статутът на предложените иновативни училища и други. На следващо място, в Проекта има известно преувеличаване на значението на модерни педагогически практики за сметка на подценяване на традиционни ценности в българското училище, към които все повече се връщат образователните системи, каквато е дисциплината например. Не на последно място, Законопроектът отстъпва от някои по-смели решения за сметка на получаване на по-широка подкрепа. Не е предвидена мандатност на директорите, допуснато е в атестирането на учителите да участват самите учители и представители на синдикалните организации. Допуснато е отново те да оценяват и директора, който е техен работодател. Спорно е и закриването на ресурсните центрове. Тук обаче, по тази тема, след доста дискусии и обсъждане на този текст от Законопроекта, ние вече вървим към единно решение Немалко въпроси повдига и статутът на предвидения Национален инспекторат по образование. От допълнителни аргументи се нуждае например предложението тази администрация да бъде изведена от административното ръководство на министъра на образованието и науката и да бъде на пряко подчинение на министър-председателя. В заключение, бих искала да кажа, че предложеният ни Законопроект е добра основа за провеждане на пълноценна и добронамерена дискусия, и да потвърдя отново готовността на Реформаторския блок да окаже съдействие и да подкрепи всяка разумна идея, така че най-накрая системата на училищното образование и обществото ни да имат нов, модерен и работещ Закон

ТАНЕВ: Уважаеми господа председателстващи, дами и господа народни представители! Философията и съдържанието на внесения Законопроект и другия Законопроект са по много актуална и значима тема. Образователната система е поставена като основополагаща в обществените отношения по един или друг начин. Текстовете на тези законопроекти, особено на този, внесен от група народни представители от ГЕРБ, са отдавна известни и са били разработвани дълги години с помощта, с активното участие на специалисти от Министерството на образованието и науката. Те са познати.

има промяна в положителна посока към подкрепата за нужните реформи, които ще изведат, ще синхронизират законодателната рамка в областта на училищното образование с потребностите на 21-ви век. век. Няма драма под никаква форма, че вносител в конкретния случай не е Министерството на образованието. В това Министерство и в екипа му има специалисти, които работят от много дълго време в системата и това е известно. Законопроектите са обсъждани и сега, след внасянето им,

Обществения съвет, с отрасловите съвети, с неправителствени организации, с районни инспекторати. Говорили сме с директори, с учители и смятам, че в момента имам правото да кажа, че ръководството на Министерството на образованието и науката подкрепя изцяло духа и принципите, заложени преди всичко в Закона за предучилищното и училищно образование. Имам предвид следното. Първо, дефинирането на образованието като национален приоритет е идея, която не подлежи на обструкция, независимо от това и Министерството никога не би противоречало на нея. Обратното, подкрепяме я напълно. Бих добавил, че това е стратегически приоритет, включително и националната сигурност, тъй като обект на националната сигурност е българската нация, идентичността, бъдещето. Фокусът върху развитието на личността на детето и ученика е тема, която не подлежи на дискусия. Осигурена е подреденост в системата и спокойствие. Основните характеристики на видовете училищна подготовка имат голям прогрес в това отношение. Много се радваме на това, че е предвидена автономия на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, включително правото на училищата да разработват програми, тъй като ние не живеем в 20-и век, живеем в глобално общество, много динамично общество, в света на интернета, за което трябва да догонваме и без това протичащите процеси. Затова без либерализация няма да успеем, няма да бъдем в крак с времето. Бих казал, че са усъвършенствани и системите на финансиране, отчетност и контрол, така както Оперативната програма за наука и образование, за интелигентен растеж и други европейски конвенции От друга страна, Законопроектът за народната просвета като че ли не отразява така пълно потребностите на съвременното развитие на образователната система в Република България, тъй като съдържа някои принципни положения, които по-трудно може да бъдат споделени. Имам предвид следното. Не е установен принципът на образованието като национален приоритет, не като заявление, а като общ дух на Закона. Не е достатъчно това, че е мотивиран като Закон за народната просвета, което съвпада с културните традиции. Не може да бъде подкрепен и принципът за задължително училищно обучение до навършване на 18-годишна възраст. Развитието на личността на детето и ученика не е в самия фокус на законовата уредба. Установената в Законопроекта структура на училищното образование не може да е основа за подреденост в системата за завършеност и систематичност на учебното съдържание. Принципът на самоуправление на институциите в системата според екипа на Министерството не е достатъчно разгърнат.

коя философия за реформа в образованието ще бъде възприета измежду двете алтернативни, кой детайл от внесените от единия или другия законопроект ще бъде избран да залегне да залегне конкретно в окончателния вариант на закона, а и кои нови идеи, несъдържащи се в тези два законопроекта, ще генерира това най-висше Събрание в нашата страна, зависи изцяло от Вас, народните представители. Екипът на Министерство на образованието и науката има готовност, както и досега, да участва активно в обсъждането и прецизирането на законопроектите, на текстове в тях, касаещи предучилищното и училищното образование, и ще работи активно за синхронизирането на това, което Вие, дами и господа, приемете с държавните образователни стандарти, което е изключително важна следваща крачка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващо изказване – народният представител Милен Михов.

уважаеми госпожи и господа народни представители, бих искал да започна своето изказване с една добра дума за българския учител. Държавата е длъжник на образованието, а политиците – на учителите. С това няма да кажа нищо ново. В продължение на десетилетия едно почти цяло поколение български учители започна и е пред прага да завърши своя професионален път в условията на безпаричие, принизен социален статут, трудности и проблеми. Въпреки това трябва да кажем една добра дума за българските учители и, заемайки се с не леката задача да създадем нов закон за българското образование или просвета, да подходим с изключителна отговорност. От нашата работа днес зависи какво поколение ще отгледаме, възпитаме и подготвим, а това накратко означава – какво бъдеще се осигурим на нашите деца. Днес имаме два законопроекта. имаме два законопроекта. Те съдържат много важни и ценни идеи, които заслужават равно внимание и равна оценка.

и основа за работата на нашето Народно събрание. Ние смятаме, че подходът към този законопроект трябва да бъде лишен от партийни и политически пристрастия, защото образованието е над политиката. Новият Закон за българското образование трябва да отговори на обществените желания за реформи в просветата, на големите надежди за подобряване на условията, обучението и възпитанието на нашите деца, на стремежа към модернизация и позитивна прагматичност на познанията. Ние виждаме една от основните задачи на законодателните промени в подобряване на българското образование, използвайки както чуждия опит, така и въз основа на нашите традиции, което трябва да подготви младите хора като компетентни, социално активни, готови да променят и развиват нашата родина България. Заедно с това трябва да отбележим, че образованието е в основата на консолидацията на нацията и пряко влияе върху характера на държавата. Ето защо ние сме привърженици на идеята за единна национална образователна система, система, въз основа на българския език, история и култура. Въпреки разнообразието на формите на обучение, ние сме привърженици на идеята, че образованието трябва да създава едно общо културно поле на споделяне като основа за единството на нацията. Ето защо ние се отнасяме с резерви към някои идеи в подкрепяния от нас законопроект. Първо, ние се отнасяме с резерви за прехвърлянето на правомощия в сферата на образование към общините както по отношение на институционални правомощия на кметовете към ръководството на учебните заведения, така и във формата на създаване и прилагане на регионални или общински образователни политики. На следващо място, ние трудно приемаме принципа за държавна помощ на частните учебни заведения

Защото това в определено отношение води до деформации, които на жаргона на училището звучат като „Превръщане на ученика „Превръщане на ученика като подвижен портфейл”. Говорейки за този принцип, трябва да си зададем въпроса: кои пари следват ученика? Нима имаме данък образование, нима някой е внасял индивидуални средства за издръжката на своето дете? Не! Ние имаме един обществен ресурс, който се отделя по определения начин за изпълнение на конституционното задължение на държавата да осигури равнопоставеност и равно образование на всички деца в Ние искаме да поведем дебат за принципа за конкуренцията в средното образование, защото сама по себе си конкуренцията предполага неравенство. Има по-добри и по-малко добри училища, но ако има разлика между тях, това означава, че има и разлика в правото на децата да получат еднакво, и то добро образование. Ето защо ние сме привърженици на такава дискусия, която да доведе до прагматични решения, така че да се гарантират всички права на българските деца, независимо дали те учат в крайните квартали на малките населени места или в центъра на столицата, независимо дали учат в училище със 100 деца или с 1000 деца. Аз и моите колеги смятаме, че това е прагматичен подход, в който няма политика, няма партийни пристрастия. Накрая би трябвало да декларирам, че Патриотичният фронт си запазва правото да предложи промени в Закона и ще настоява за уреждането на някои проблеми в периода между първото и второто четене. Накрая, уважаеми господин Председателстващ, ще завърша с нещо лично. Тук преди почивката един колега се обяви за просветен патриот и определи нас от Патриотичния фронт като ксенофоби и непросветени. Това в една част е похвално, защото човек да бъде патриот означава да обича своя род, своята родина, своето родно място. Това даже в определена степен е и вярно, защото колегата със стремеж към един витиеват израз и сложна фраза е завършил един изключително престижен университет и това е Великотърновският университет. Всъщност между мен и този колега има нещо общо – и двамата сме завършили този университет. Но има и нещо различно – за разлика от него аз все още преподавам в този университет. Фактът, че колегата е получил едно добро образование прави вярно неговото твърдение, че той е просветен. В българския език обаче има една дума за хората, които просвещават, и те се наричат просветители. Радвам се, че Патриотичният фронт със своето просвещение води дори и нашите политически противници към просвета. Благодаря, уважаеми доц. Михов. Чудех се къде да Ви отнема думата и не намерих – все се движехте близо до Законопроекта. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Мариана Тодорова от АБВ.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът за предучилищно и средно образование, предложен от госпожа Дамянова и нейния екип, е желан и очакван. Аз искам да покажа моето уважение за посвещението на екипа и за професионалната прецизност, с която е изработен Законът. Вероятно това е станало, защото Законът е минал през, образно казано, катарзис текстовете многократно са подобрявани и в хода на обсъжданията е мобилизирана все по-голяма обществена подкрепа. Сега действащият закон, който е от 1991 г., е морално остарял, бих казала и атавистичен, и той не отговаря на потребностите на времето. Затова е необходим закон с нова философия и днес ние обсъждаме такъв. Законът за предучилищно и средно образование ни предлага нова концепция в няколко сфери – по отношение на цялостния подход към детето, респективно към ученика, в структурата на образованието, в учебните програми, в съдържанието, в социализацията, спрямо учителите и спрямо родителите. Това са все важни аспекти и те обуславят фундамента на образователната система и е много важно те да бъдат подкрепени. Вече са започнали редица реформи. Те не бива да бъдат спирани и Законът ще даде възможност те да продължат. Дано дълго извървеният път, дълбокото осмисляне на проблемите да ни доведат до промяна на статуквото, да решат проблемите и да има по-добра оценка на PISA, на Световната банка – не като някаква самоцел, а като отражение на състоянието. АБВ ще подкрепи на първо четене Законопроекта за предучилищно и средно образование, но ние имаме и някои принципни несъгласия. Твърдя, че това са принципни, а не идеологически, защото считам, че не бива ние да осребряваме политически дивиденти, обсъждайки този Закон. С какво не сме съгласни? Това беше и крайъгълният камък на днешната дискусия – частичното финансиране на частните училища. Защото преди да въведем такава мярка, ние трябва да видим какъв е ефектът на въздействие върху системата – не да следим дали тя просто е добра, а и какъв е международният опит. Считаме, че тя би била преждевременна, защото има социално-икономическа нестабилност в България и в случая тя може да влоши състоянието на системата, а не да я подобри. Ние ясно осъзнаваме конституционния принцип, че всички имат право на образование. Когато обаче разглеждаме въпроса за училищното образование, трябва да си отговорим на питането: как гледаме на образованието? – Като възможност за борба с неравенството чрез ранно включване, добро качество и еднакви условия. Подчертавам, еднакви условия, защото условията в частните и в държавните училища не са еднакви. Как се борим с неравенството като целим да го елиминираме на входа, тоест в началото на образователната система, с ресурс за изравняване на възможностите, защото образователната система, освен такава, тя е и ценностна, тя е включваща към социалния живот, към трудовия пазар и така нататък? Или искаме да борим неравенството на един доста по-късен етап – на изхода на системата, когато ние го компенсираме със социални помощи и то няма добавена стойност и нищо не променя? Затова считаме, че публичните средства, които са под формата на данъци, трябва да бъдат инвестирани за общото подобряване на публичната среда в България, за по-доброто образование и здравеопазване, за по-добрата инфраструктура, частната инициатива да може да процъфтява, да има трудова сила, да има качествен човешки капитал. Не бива чрез публични средства да финансираме частна инициатива тогава, когато страната ни е класирана на последно място в Европа и е най-бедната страна. Това са основните ни възражения и се надявам в хода на дискусията ние да намерим компромисно решение, така че все пак да спазим конституционния принцип, но и да се погрижим за доброто функциониране на системата. За частните детски градини си заслужава да помислим. Те могат да бъдат финансирани, защото това е друг казус и тук държавата не си е свършила своята работа, няма достатъчно количество и тук може би принципът е различен. Имаме и някои други опасения относно формите на обучение, които са осем на брой. Задочната и дистанционна форма – считаме, че биха могли чрез Закона да отворят някои опасни вратички в системата, тоест хора, които са по-бедни, по-маргинализирани, от малцинствата да не посещават училище, за да могат да работят и на някакъв етап да корумпират системата, за да могат все пак да получат диплома и квалификация. Ние не възразяваме обаче срещу тези форми на обучение, защото те са общоприети, те са по международен стандарт. Просто ще предложим някои стопери, стопери, които ще послужат срещу злоупотреби в системата. Също така ще предложим някои нови форми на обучение извън споменатите. Бихме искали в Закона да има и концептуално изчистване на понятието за „главно обучение“. Не бихме искали да бъде записано като „Главна система“, тъй като тя има друга философия, тя е алтернативна форма на образование – на гимназиалното и професионално образование, и ако бъде вписана като система, ще има подкрепа от бизнеса. Относно казуса с ресурсните и помощните училища. Мисля, че онзи ден достатъчно се изчисти тази проблематика. Мисля, че беше проведена една нечестна кампания срещу вносителите на Законопроекта и само заради това, че имаше неразбиране се мултиплицира и страхът. Но вярвам, че с една по-разяснителна кампания тези недоразумения ще се изчистят. Относно Законопроекта за народната просвета, предложен от „БСП лява България”, считаме, че ще е по-добре всички разумни предложения да бъдат отразени между първо и второ четене на Законопроекта, тъй като, ако двата закона се гледат заедно, те взаимно ще се блокират и ние отново ще навредим на интереса на децата. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Тодорова. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Илиан Тодоров.

Господин Председателстващ, колеги! Господин Министър, Вие споменахте и думите „национална сигурност”. Нашите притеснения са точно за националната сигурност, когато говорим за Законопроекта за предучилищно и училищно образование, внесен от ГЕРБ. Ние от „Атака” в този Законопроект съзираме една огромна опасност пред българското общество, свързана с чл. 40 от така предложения Законопроект. За тези, които четат между редовете, е повече от видно, че в този Законопроект прозира прикачването на ДПС към коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ. Това предложение е изцяло в интерес на антиконституционната партия ДПС и неоосманистката политика на Република Турция, но нека се фокусираме върху така направеното предложение в чл. 40, което гласи следното: „За нуждите на вероизповеданията може да се откриват духовни училища. Духовни са училищата, открити по искане на религиозните институции, регистрирани при условията и по реда на Закона за вероизповеданията. В тях може да се обучават ученици, придобили основно образование.” ги и сега. ИЛИАН ТОДОРОВ: По силата на Закона за народната просвета подобни духовни училища в страната ни могат да бъдат създавани единствено и само с разрешението на министъра на образованието и науката, което обстоятелство обаче от своя страна създава известен контрол за броя на подобни медресета. С предлаганите текстове днешните управляващи създават възможността за тоталното нахлуване на финансови средства от фондации от Саудитска Арабия и Катар, с чиито пари в страната ни да се създават подобни медресета, облечени, разбира се, в законова рамка. Ако Вие, господа и дами народни представители, приемете това предложение, изграждането на медресета в България ще се превърне в един напълно неконтролируем процес, а един ден всички ние ще осъмнем в ислямски халифат. Законовото уреждане на подобен въпрос ще доведе след себе си хиляди ислямски училища, финансирани от съмнителните саудитски организации, повечето от които представляват нищо друго, но развъдник на радикални елементи. Без съмнение безконтролното създаване на неограничен брой медресета допълнително ще капсулира част от българските граждани. Същите тези медресета ще бъдат използвани като неустоими финансови притегателни центрове за децата на циганите, които да изпращат своите отрочета в подобни развъдници на военизирания ислям. Защото в огромната си част функцията на тези медресета е нищо друго, освен фанатизирането, организацията и поддържането на една огромна армия от младежи, надъхани с идеите на радикалния ислям, които са готови да извършат метежи в името на своята идеология. от Вас твърди, че е евроатлантик и е спазвал принципите на демокрацията и правата на човека, моля да коментира и твърдението на стратезите от Белия дом на САЩ, които третират медресетата като центрове на новата армия на джихад и предупреждават за опасността от система, която комбинира обучението в исляма с подготовката на терористи. Коментирайте го! Обръщам се към господата от Реформаторския блок – Корман Исмаилов, снимащ се с неоосманиста Ердоган, Цвета Караянчева, Цветан Цветанов, които посещаваха Конгреса на ислямиста Ердоган, на Бойко Борисов, който се прегръщаше с него и си говореха на турски, към господин Касабов от Патриотичния фронт, който имаше едни богати вечери с турския консул, и не на последно място към антиконституционната партия ДПС, обръщам се към всички Вас, да не би да искате да превърнете България в Пакистан? Да не би да искате държавата ни да бъде залята от потоци с пари, идващи от саудитите, с цел масовата ислямизация на България? ИЛИАН ТОДОРОВ: Преди малко чух и колегата от Патриотичния фронт, който каза, че Патриотичният фронт подкрепя тези промени, тоест, Вие, господа, така наречени „патриоти” сте „за” „за” финансирането от страна на саудитски организации в България, за изграждането на медресета, Вие сте за тоталната ислямизация на България. Моля Ви да се вразумите, защото това е една огромна опасност пред националната сигурност на България. Благодаря Ви много. (Ръкопляскания от „Атака”.)

По начина на водене – заповядайте.

Следващо изказване – народният представител Мариана Бояджиева. Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Няколко принципни различия има между двата законопроекта, които обсъждаме днес. Аз ще си позволя да се спра на два от тях, които считам за особено важни. Първият е въпросът за финансирането, което вече беше обект на обсъждане в изказванията. Какво е моето отношение като народен представител и на моите колеги от БСП лява България? Ние смятаме, че от недостатъчните средства за образование, внесен от Политическа партия ГЕРБ, ще се отделят средства и за частните училища, които и сега имат своето гарантирано финансиране. Аз искам да припомня на народните представители, че те са регистрирани по Търговския закон. В резултат на това ще остават по-малко средства за държавните и общински училища, които нямат други източници за финансиране. Ако този подход беше рационален, той щеше да се прилага масово в страните от Европейския съюз, а е факт, че наистина е приложим, но с частично финансиране, и то в богатите страни в Европа. В бедна държава като България той ще означава само едно – нарастване на пропастта между образованието за бедни и богати. Резултатът може да бъде: бедни публични училища с ниски възможности и процъфтяващи частни – за добро образование на децата от заможни семейства. С това предложение ще се задълбочи социалното разделение и регионалните диспропорции в образованието, ще се бетонира принципът който е беден, ще остане беден. В бюджета за тази година кабинетът Борисов намали парите за средното образование до 3,1% от брутния вътрешен продукт. Според тригодишната финансова прогноза на правителството средствата за образование не се предвижда да нарастват. В същото време в страните от Европейския съюз средното ниво на парите за образование е около 5% от брутния вътрешен продукт. От доклад на Евростат за публичните разходи за образование през 2012 – 2013 г. се вижда, че държавите, които заделят най-много средства за частните училища, заделят за образованието и най-висок процент от брутния вътрешен продукт, а тези данни, за съжаление, показват също, че България е с най-нисък дял на разходите за образование сред страните членки. Още веднъж искам да обърна Вашето внимание на това, че Проектозаконът на Политическа партия ГЕРБ беше внесен без никакви числа и яснота, включително и в Комисията по бюджет и финанси, затова как ще се отрази на финансовото състояние на образователната система. Аз искам да съобщя данни, които ги има вече в публичното пространство, че сега учениците в частните училища са около 12 хиляди, а в държавните и общинските

Ние уважаваме правото на родителите, които искат да изберат частно училище за своите деца, но според нашия Законопроект държавата трябва да ги подпомага само частично с безплатни учебници за децата до VІІ клас, със стипендии за талантливи ученици и с методическа подкрепа. Още веднъж, на основание на тези аргументи, ние от „БСП лява България” заявяваме нашата позиция, че бюджетът трябва да финансира пряко само държавните и общински училища. Другото сериозно различие между двата законопроекта се отнася до помощните училища, ресурсните центрове и общинските детски комплекси. През последните седмици многобройни подписки от учители и родители се получиха в Народното събрание. Какви са основните тревоги в тях? В Законопроекта на Политическа партия ГЕРБ не е законово отредено мястото на училищата за ученици със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие, определяни в досега действащия закон като помощни училища. Тяхното съществуване в България повече от 70 години изразява хуманната грижа както на държавата, така и на обществото в подкрепа на образованието, възпитанието и рехабилитацията на тези деца. В нашия Законопроект се предвижда запазване на тези училища и разширяване на подкрепата за тях. Ние заставаме зад справедливите искания на родители и учители и твърдим, че няма нито хуманно, нито етично основание центровете за личностно развитие, предвидени в другия Законопроект, да бъдат алтернатива на помощните училища. Категорично заявяваме, че ако се тръгне към закриване на тези училища, голяма част от децата с тежка и умерена изостаналост ще останат невидими за образователната ни система. Те ще присъстват поименно само в списъците на класовете в масовото училище, но в действителност ще си стоят в къщи, както беше до 2004 г. Нека да погледнем и европейския опит, който понякога е горчив. Такава реформа беше направена в Италия, която сега отново работи за възвръщането на тези училища. Считаме, че израз на хуманната държавна образователна политика ще бъде запазването на тези училища като държавни. Грижата за умствено изостаналите деца навсякъде по света, както и в България, трябва да бъде изключително право и задължение на държавата. В позицията на Националната асоциация на ресурсните учители, в която членуват над 800 учители от цялата страна, се настоява ресурсните центрове да останат държавна отговорност като специализирани обслужващи звена на територията на всяка административна област. (Реплики от разумни предложения по този повод и от вносителите на другия законопроект. Смятам, че трябва наистина да се вслушаме в тези предложения, защото според нас преструктурирането на ресурсните центрове в общински центрове с неясни отговорности и възможности за тяхното съществуване, няма да доведе до по-добри резултати в работата. Още повече, че малките общини в цялата страна няма да имат капацитет за изграждането на такива специализирани звена, с което ще се ограничи възможността за адекватно ресурсно подпомагане на тези деца. Накрая няколко думи за извънучилищните педагогически учреждения. За тях също се предвижда да станат част от центровете за подкрепа на личностното развитие. Категорично смятаме, че те трябва да запазят, както и досега, своята самостоятелност като центрове за наука, изкуства и спорт, където се осъществява обучение и възпитание, развиват се способностите на децата и младежите. Многобройни са примерите в цялата страна за талантливи млади хора, които се учат и възпитават в тези центрове, които сме аплодирали, включително и тук, в Народното събрание. Според нас смесването на различни по характер действащи добре структури в образованието няма да доведе до по-добри резултати. Ясен и категоричен знак на несъгласие с това са хилядите подписки, които, вярвам, че Вие, като народни представители, сте видели от помощните училища, от ресурсните центрове и от общинските детски комплекси от цялата страна. Затова аз Ви призовавам да се вслушаме в тези гласове на учители и родители, когато оформяме нашето окончателно мнение по Закона. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.) Заповядайте, господин Славов. Благодаря, господин Председател. С голямо внимание слушам изказванията на БСП като вносители на втория Законопроект. Това, което доста меко казаха представителите на Комисията, е, че той до голяма степен възпроизвеждал всъщност Законопроекта на колегите от ГЕРБ, аз бих казал, че той е преписан доста

Но разликите, които, колеги от БСП, сте търсили там по отношение на това да замените едни думи с други в едно изречение, само за да изглежда различно, според мен са довели до доста лоши резултати. Ето примерите. Вие говорите още в самото начало за „обучение”, а не за „образование”. Обучение имаше в годините на комунизма и социализма, да Ви кажа. В съвременния свят хората се образоват (реплики от БСП ЛБ) и мислещите хора биват образовани. Обучавани биват хората, които изпълняват и не им се разрешава много да мислят. Така че тази така на пръв поглед може би чисто езикова и техническа разлика за мен е доста съществена. По-нататък говорите вместо за „приобщаващо образование” за „включващо образование”. Има още много други примери. Може би най-фрапантен е този, в който казвате, че учениците имали право да участват в ученическия живот. Колеги, те са част от ученическия живот. Те участват в него

е намерена формулата парите да следват ученика, да не се търси наистина дисбаланс между хората, получаващи по-високи и по-ниски доходи. Ако наистина искахте да сте социални, да бяхте предложили в частните училища, които се финансират частично от държавния бюджет, да се даде възможност и на деца на родители с не толкова големи възможности да участват под формата на стипендия. Тоест тези училища да предвидят квота за участие и да финансират образованието в останалата част на такива хора, на даровити деца. Ето, това е социалното, според мен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Без съмнение Законът за средното образование предизвика изключително сериозни дискусии в българското общество. Нашето убеждение, тъй като Законът за народната просвета е действащ от 1991 г. и са направени десетки промени, винаги е било, че той трябва наистина да стигне до един възможен консенсус по основните промени, които трябва да се направят. Неслучайно ние винаги сме застъпвали тезата, че този Законопроект трябва да бъде внесен от името на Министерството на образованието. За съжаление това не се случи. МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: То е продължителен процес, не само в миналото Народно събрание. Така или иначе, нашата отговорност сега, когато има два законопроекта, внесени от две политически партии, е максимално да доближим основните различия, които са тук, но те да бъдат в интерес на българското общество. Аз искам да кажа, че това, което се повтаря в двата законопроекта, естествено, че е резултат от работата и на експерти от предходните години, защото има въпроси, които няма как по различен начин да бъдат коментирани, но ние винаги сме винаги сме откроявали основните разлики. Аз се спрях само на две от тях, но Вие в репликата към мен поставихте още един, друг въпрос. Винаги сме говорили за обучение и възпитание на българските деца. Не можем да говорим само за компетентности или за достигане на определени знания, защото българското училище, наред с българското семейство, през всички тези десетилетия е отговаряло и за обучението, и за възпитанието на децата. Още нещо по повод на това, с което се обърнахте, за финансирането. е казано – ние не сме против частично финансиране, но България не е богата страна. Тя няма възможност по бюджета, който има за образование, който намаля само за тази година реално с 9 млн. лв., да отделя повече средства. Да, колегите от ГЕРБ в Комисията по образованието и науката казаха, че ще предложат да се въведе от 2018 г. Но тригодишната финансова рамка на правителството не показва увеличение на средствата, така че не можем да си позволим като държава с ограничен финансов ресурс да отделяме на този етап средства за частните училища. Държавата според финансовите си възможности трябва да даде толкова, колкото тя може да си позволи, за да не ограничи и да създаде проблеми във функционирането на останалите училища в страната. страната. Без да противопоставяме двете училища – частното и публичното, ние смятаме, че на този етап държавата трябва да подкрепя училищата, които нямат друг финансов ресурс освен да разчитат на бюджета, който им се дава от държавата.

Уважаеми господин Председател, господин министър! От името на Парламентарната група на БДЦ, ние ще подкрепим Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Хареса ни философията, че парите следват ученика. Момент, момент. Хареса ни философията, че парите следват ученика. Опасяваме се обаче да не се получи на практика това, което се получи с частните болници и държавните болници. Тук ще цитирам господин Жаблянов, който каза: „Да не се получи така, че едните училища да мерят температурата в басейните, а другите да нямат дърва за огрев.” Освен това сме твърдо против премахването на ресурсните центрове. Според мен,

Не на последно място, името, предложено от господин Жаблянов и БСП – „Закон за народната просвета”, е много по-добро от името, предложено от госпожа Дамянова. Дамянова. То е традиционно, носител на българското. Когато тук идва руският писател Немирович-Данченко и вижда българските училища, построени преди Освобождението на България, той казва: „Да, това наистина е народна просвета”.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги! Едно от принципните различия в Законопроекта, внесен от нас, и Законопроекта, внесен от господин Жаблянов и група народни представители, е по въпроса за учебниците. В нашия Законопроект не се ограничава броят на учебниците, които могат да бъдат одобрени за ползване по определен учебен предмет. Предвижда се учителите да избират по кой от множеството одобрени учебници да преподават. В Проекта на опозицията регламентът е за одобряване на един-единствен учебник. Другото различие е в самата процедура на одобряване. Ние предлагаме двустепенна процедура. Първият етап да се състои в Министерството на образованието. Там се отсяват проектите за учебници, които отговарят на държавните образователни стандарти. На втория етап учителите от всички училища в страната оценяват приложимостта в практиката на проектите за учебници, които са минали през първия етап. В проекта на опозицията по същество се предполага, че в Министерството на образованието ще се вземе решението кой ще бъде единственият одобрен учебник. Тези различия всъщност са отражение на различията в духа и философията на двата законопроекта. Нашият проект предполага децентрализация; дава по-голяма самостоятелност на общините и училищата да провеждат собствени политики; по-голяма възможност на учителите за творческо отношение. Ние не считаме, че многообразието е проблем или пречка, а го разглеждаме като ценност и като двигател на развитието. За тези, които не са запознати отблизо с темата, искам да кажа, че това, което предлагаме, е сходно с действащия в момента механизъм, с една основно разлика – понастоящем броят на одобрените учебници е ограничен до три, реално ние предлагаме това ограничение да отпадне. Какви са аргументите в полза на нашето предложение? Първи и най-важен, ние считаме, че наличието на многообразни възможности позволява на учителя да избере

че образованието трябва да бъде съобразено с индивидуалните особености и възможности на всяко дете и е в съзвучие с Конвенцията на ООН за правата на децата и с общ коментар номер едно към нея, според които образованието трябва да отчита, че всяко дете има уникални качества, интереси, способности и учебни потребности. Единственият учебник е за средностатистически ученик, а такъв не съществува в природата. Вторият аргумент, не само учениците, но и учителите са различни. Едни са по-иновативни, други са по-консервативни. Различен е стилът на преподаване, начинът на комуникация. Разнообразието от възможности позволява на учителите да изберат този учебник, който по-пълно съответства не само на нуждите на техните ученици, което безспорно е водещо, но и на вижданията и стила на самите учители. Това води до по-голям комфорт и удовлетвореност в работата, по-добра мотивация и в крайна сметка – до по-добър резултат от образованието. Трето, регламентът за неограничен брой учебници стимулира конкуренцията, защото реалната възможност за пазарен дял, пък бил той и малък, мотивира повече издатели и автори да участват в процеса, а конкуренцията поддържа качеството и е двигател на прогреса. Още един аргумент в полза на нашето предложение е европейската практика. Във всички европейски страни, може би с изключение на Гърция и Румъния, броят на одобрените учебници не се ограничава. Нещо повече, в някои от тези страни режимът е още по-либерален – даже липсва процедура за одобряване. По отношение на самата процедура за одобряване и оценяване на учебници, считаме, че предлаганата от нас има предимство, тъй като предлага механизъм, по който всички учители във всички училища да участват в процеса по оценяване на проектите проектите за учебници. Във връзка с прозрачността на процедурата и ограничаването на възможностите за корупция, в Законопроекта на опозицията се предлага конкурс за проект и процедура за договаряне без обявление, което е относително по-непрозрачна схема. Освен това не е посочено дали конкурсът за проект ще бъде открит или ограничен. Едно наше опасение – опасяваме се, че изборът, одобряването на един-единствен учебник и съсредоточаването на решението кой да бъде той в една-единствена институция, каквато е Министерството на образованието, създава сериозни предпоставки за корупция, тъй като наистина залогът е много голям. Бих се спряла и на някои аргументи, които се дават в полза на решението за единствен учебник, но няма да го направя, за да не отнемам времето на колегите, които също искат да се изкажат. В заключение, искам да кажа, че се стремим към нова образователна система, която да не образова по калъп, която да познава и признава различията, да е отворена към новото.

Няма. За следващо изказване – народният представител Борислав Великов. Заповядайте, доц. Великов. БОРИСЛАВ Благодаря, уважаеми господин Председател. Нашето време е сравнително малко, затова ще кажа само няколко думи, за да дам възможност и на колегата Танев, също искаше да допълни нещо. Ако перифразираме наш предшественик на тази трибуна, днес е хубав ден за българското образование, тъй като започваме да гледаме един ... Да, благодаря, господин Стоилов. Все пак за образованието днес е важен ден и този Законопроект за предучилищното и училищното образование, който ще бъде основата на бъдещия закон, безспорно е нещо, което заслужава да се подкрепи от възможно по-голям брой народни представители. Разбира се, аз бих призовал, тъй като има тясна връзка и с висшето образование това, което днес обсъждаме, и към председателя, който е в момента, колегата Главчев, и към председателката Цачева да не се бави повече дообсъждането и влизането в действие на Стратегията за развитие на висшето образование, но това е малко по-встрани от темата. Тук трябва да кажа, че Комисията по образованието и науката е много работеща комисия. Бяха направени много обсъждания и по области, и в тази сграда, и в другата сграда на Народното събрание, и е обща подкрепата на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Това не значи, че в Проекта на колегата Жаблянов и другите колеги няма никакви полезни работи, и както спомена младата ни народна представителна Тодорова, между първо и второ четене аз също ги призовавам да ги представят като предложения. Между достойнствата на Законопроекта за предучилищното и училищното образование влизат и още някои други неща, като дуалната система за обучение, тоест обучението чрез работа – нещо, за което много настояват и работодателите. Това, което спомена народният представител Местан за критериите, или както той сполучливо използва една по-българска дума, „измерителите” на качеството на национално равнище да бъдат съобразени с тези, които са по международното оценяване. Уредбата за приобщаващото образование с включването на новия елемент за подкрепа на личностното развитие също е нещо, което е ново и много полезно. Разбира се, ние ще вземем предвид всички съображения, които бяха изказани тук и от народния представител Бояджиева за общинските или обединените детски комплекси – да се допълни уредбата за тяхната дейност. Това трябва да се направи. В никакъв случай да не ощетим децата със специални образователни потребности. Те и занапред трябва да получават необходимата им грижа и обучение. Всичките тези неща, включително и това, което е свързано с извънучилищните педагогически учреждения по принцип, със защитените и средищни детски градини също ще го подкрепим като предложение, включително и някои правно-технически въпроси въвеждане на задължение в Закона за записване на децата в училище, това в момента не съществува, или да предложим между първо и второ четене срок, в който да се изработят и приемат държавните образователни стандарти примерно до 1 януари 2016 г.

Няма. За следващо изказване – народният представител Красимир Богданов.

Докато всички ние дълги години се залъгвахме с красивите внушения за интелигентността на българина и високото качество на българското образование, днес се оказахме в една ситуация, при която децата ни много трудно четат и още по-трудно пишат. Затова смятам, че не буди никакво съмнение в нито един от народните представители в тази зала и извън нея, че спешно и належащо се нуждаем от нов Закон за образованието Закон, който трябва да съчетае добрите практики, добрите традиционни ценности и постижения на българското образование и модерните световни виждания в тази посока. Вече заявихме, че Патриотичният фронт ще подкрепи предложения Законопроект за предучилищното и училищното образование, като съзнаваме ясно, че Законът дава много отговори, но поставя и много въпроси. Между двете четения ще направим своите предложения и естествено всичко това, което бъде предложено от другите парламентарни групи, ще бъде прието от нас и ще бъде гласувано в пленарната зала. Нашите предложения не са тайна, те са обявявани многократно. Затова съвсем накратко ще припомня в каква посока ще направим своите промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Ние сме за въвеждане на предмет „Родолюбие” в началния курс на обучението, като под това се разбира не само изучаването на националната история, но изучаването на краезнание, родова памет, на съвременните постижения на България в областта на културата, изкуствата, спорта – изключително важни за националното самочувствие на младите българи, неща, които те трябва да научат от най-ранна възраст. Ние сме за въвеждане на военно обучение и действие при аварии и кризи в гимназиален курс, като целта е придобиване на познания и умения за действие при екстремни условия, още повече актуално на фона на връхлитащите ни непрекъснати стихийни бедствия и липсата на всякаква подготовка не само у младите хора, но и у всеки един български гражданин. Ние ще настояваме за изучаване на българска история сред задължителните учебни предмети във втория гимназиален етап на образование и на информатика, информационни технологии и изкуства в първия гимназиален етап. Ние сме за задължително обучение в детските градини на 4-годишните с цел социализация и усвояване на българския език. Ние сме за запазване на ресурсните центрове като държавни институции, отговорни за подпомагането на децата със специални образователни потребности на областно ниво, но предвид направените предложения от вносителите сме готови да приемем

отношение към българските училища в чужбина. Затова ние сме за определяне статута на българските училища в чужбина като неразделен елемент от българската образователна система. И не на последно място, ние сме за промяна в методиката на формиране на делегираните бюджети. Вече беше заявено в Програмната декларация на правителството, че минимум 50% от формирането на делегираните бюджети ще бъде на база качество на образованието. Затова и ние ще настояваме за промяна в тази посока. Накрая, уважаеми колеги, искам да Ви призова към отговорност и към позитивност при приемането на първо четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Това може би е един от най-важните закони, които трябва да бъдат гласувани от Четиридесет и третото народно събрание – Закон, който ще начертае посоката за развитие

Уважаеми господин Председател, колеги! Колега от Патриотичния фронт, аз чух доста неща, които изброихте, но не чух за прословутия чл. 40. Вие за това ли сте – в България безконтролно да се създават медресета с пари от Саудитска Арабия? Това ли е Вашият патриотизъм – да ни превърнете тук в Пакистан или в еквивалент на „Ислямска държава”? Ако сте за това, кажете го ясно. Кажете: „Ние от Патриотичния фронт искаме тук колкото се може повече медресета да има (шум и реплики от ПФ), да се ислямизира България, да се строят джамии и какво ли още не”. Чух много неща, но не чух за този чл. 40. Кажете Вашето отношение по този въпрос. Защо Вие сте за това в България безконтролно да нахлуват подобни ислямски вълни – пари от Саудитска Арабия и от Катар?! Защо сте за това? Обяснете го на българските граждани, за да го разберат. Благодаря Ви. Други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Тодоров, Вие явно сте прочели само един член от Закона за предучилищното и училищното образование. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Смятам, че дебат много трудно може да се води, когато има непознаване на материята и на предложените промени. Що се касае до нашето мнение, аз заявих в изказването си, че ние ще приемем всички разумни предложения, които бъдат направени между първо и второ четене, и това не изключва нашето мнение и становище по въпроса, който Вие поставяте. За мен е странна Вашата загриженост в тази посока предвид Вашите близки отношения с Движението за права и свободи напоследък (ръкопляскания от ПФ) и липсата на всякакви изказвания в тази посока. забелязвайки топящия се рейтинг на формацията, която Вие представлявате, явно търсите малко повече изостряне на ситуацията с Вашата риторика срещу Патриотичния фронт, при положение че направихме доста разумни предложения по посока на...

Моля за ред в залата!

Първо, броят учебници по един предмет в даден клас. Сега са до три учебника по един предмет. Проектът на ГЕРБ предлага да се премахне ограничението и да е възможно да има много различни учебници по един предмет, при това от различни колективи, с различни тематични и проблемни акценти. Могат да са 10, могат да са 20 учебника. Е, представете си, един учител седи през лятото с 10 те учебника по своя предмет, чете ги внимателно и си избира най-добрия. После ги предлага на родителите и учениците. Звучи невероятно. Какво ще стане на практика? Агенти на издателствата ще обикалят отделните учители, ще ги подканят с подаръци, а може и с пари и ще ги принуждават да избират точно техния учебник. Имате ли съмнение, че в 90% от случаите учителите точно така ще избират? Това е корупция, система, която насила корумпира учителите. (Възгласи от ГЕРБ: „Ееее!”) Държавата сама ще си корумпира учителите и после ще искате качествено образование! Морален пример за учителите, респект от учениците към тези учители – няма да стане така! Не може да стане така! Нашето предложение е обратното – да се върнем към един учебник по всеки предмет за даден клас. Внимателно обмислен, написан от наистина компетентни автори, отговарящ на стандарти за съдържание! Само така можем да се предпазим от корупционни практики при учителите и заедно с това да се повиши самото качество на учебниците. Освен това само така Министерството ще поеме отговорност за съдържанието на учебниците. Сега текат много скандали за съдържанието на някои от учебниците по история и литература. Отговорността се прехвърля към автори и издателства. Мисля, че отговорността трябва да е единствено и само на Министерството. А това може да стане само с въвеждането на един учебник – един учебник по един предмет за даден клас. Второто важно нещо, в проекта има идея широко да се разтвори възможността за индивидуално домашно обучение при желание от родителя, не само за деца с увреждания и специални потребности. При такива деца при желание на родителите няма проблем. Още повече, ако в това обучение родителите и тези деца получат помощ от ресурсните центрове, които не само не бива да бъдат смачкани, както е във Вашия Законопроект, а е нужно да продължи тяхното развитие и модернизиране. Проблемът е, ако вратата се отвори за всички родители. Сега има такава мода – техният индивидуализъм ги кара да държат децата си затворени у дома. Такива родители не оценяват факта, че ходенето на училище е възпитание в обществен ред и колективизъм, споделяне с другите и развиване на социална чувствителност у децата. Колеги, нека и тук помислим разумно. Нека не даваме възможност, нека не стимулираме такова вредно атомизиране. Да не стимулираме такава антисоциалност. Има и друг вариант. В малко село или град не достигат ученици за училището. То е пред закриване на паралелки. Три семейства си изтеглят децата за домашно обучение. Правят си малък кооператив, наемат си учители и децата им учат пак в затворена изкуствена среда. Но освен това бройката в училището остава съвсем недостатъчна и се закриват паралелки, после цели училища. Целият квартал или село губи тази институция. Върви към примитивност. Мигрирането навън се усилва. Сами виждате, че това е лош вариант. Вече не само за конкретните деца, но и за селището, за общата социална среда. Накрая работата ще се докара до там – родителите, предпочели домашно обучение, да искат от държавата тя да им плаща, че те са избрали да обучават децата си у дома сегашният спорен казус за държавното финансиране на частните училища, но качен на квадрат – хем не си пускаш детето на училище, хем не се доверяваш на държавата, хем искаш пари от нея!

Уважаема госпожо Председател! Господин Мирчев, бих искал да отправя реплика по въпроса за учебниците, тъй като очевидно той ще бъде остър

Затова идеята за единния учебник, която Вие направихте с препратка, че това ще намали корупцията, от историческа гледна точка е неоснователна. За първи път в България се въвеждат единни учебници след преврата на 19 май 1934 г. Изследванията показват, че корупцията става много по-голяма.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Михов, нали разбирате, че при така отворена ножицата за издаване на учебниците, ще стане същото, както в здравеопазването влизат при личните доктори постоянно агенти на различни компании и предлагат своите лекарства, без дори да се чувстват длъжни да докажат качеството на тези лекарства. По този начин корупцията ще бъде вкарана и в учебниците. Да не говорим, че извън България дебнат доста интереси, които веднага ще започнат да спонсорират издаването на български учебници в големи количества – както от по-екстремни държави, така и от някои извън океана. Благодаря.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще бъда максимално кратка по някои от въпросите, които не бяха засегнати досега в изказванията. Дебатът, който днес се провежда в Народното събрание, е изключително важен, тъй като касае образованието е необходимо да бъде променяно, но за повечето колеги, които се изказват като за реформа в българското образование, за мен е много важно да говорим за механизми за промяна, които ще доведат до последователност в реформите, които се случват, за да не се получават тези сътресения и този страх, който имат в момента българските учители – за това какво ще се случи и каква реформа се очаква да бъде проведена. По въпроса за българските учители. Мисля, че само в едно от изказванията се акцентира върху този въпрос. В Закона на ГЕРБ този въпрос не е поставен. МИЛЕНА ДАМЯНОВА В годините на прехода българският учител трябваше да бъде част от средната класа. За съжаление това не се случи по много причини, включително мизерното заплащане, включително несъздаването на условия за неговата преквалификация, мотивация във всичките тези години. Важен е ученикът, той е в центъра на вниманието на реформата, но важен е и българският учител – да бъде защитен, да бъде подкрепян. Тази подкрепа не е само чрез закона, тя трябва да бъде непрекъснато реализирана във всички политики, които Министерството на образованието и науката провежда.

Не е достатъчно само да се отбележи, че те съществуват. Те трябва също да се подкрепят, и финансовото им осигуряване, финансовото им подпомагане с база е нещо, което трябва да бъде разписано в закона. разрешете ми само една минута по отношение на финансирането на частните училища. Не е справедливо, колеги! Защо? Защото в тази икономическа ситуация, в която сме в момента, не можем да осигурим качествено образование в държавните училища. Ние търсим качествено образование, а какво се получава? Имаме постижения, тези постижения се отчитат, но те са в профилираните гимназии. В средните училища и в професионалните гимназии качеството не е на необходимото ниво. Трябва да подкрепяме това качество чрез допълнителни финансови средства. Много училища се закриват. Това е факт, който притеснява всеки един. Закриването на училището означава, и хората, които живеят в това населено място, отиват в големите градове. Вместо да поддържаме частното образование, дайте да направим необходимото тези училища да ги пазим максимално дълго време, да ги подкрепяме не само чрез делегираните бюджети, но и по други системи. Много ми се ще да говорим за българското образование професионално и с грижа, и желание да му помогнем. Един закон наистина може да направи и да създаде необходимата рамка за това. Предлагам и Ви

Други народни представители за изказване? Господин Байрактаров е записан. Имате минута и нещо време, господин Байрактаров.

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, днес наистина е полезен ден. Все пак няма да пропусна да Ви напомня, че не случайно искахме да се въведе психотест в парламента. Хубаво е, че става дебат по този важен закон. Конкретните въпроси, на които искам да Ви обърна внимание, защото са изключително важни, са така нареченият „въпрос за майчин език”. обаче да Ви обърна внимание, че след един определен период тези, които толкова много настояват майчиният език да бъде задължителен, а такова разписание в Българската конституция липсва и не съществува, след период от време ще поискат документите в държавната администрация да бъдат издавани също на съответния език, което ще доведе до страшно много разходи. Това Ви го казвам отсега. Неслучайно обърнах внимание на един господин, който използваше епитети за Семейния кодекс.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще се опитам да представя пред Вас една от най-сериозните промени, които предлага Законът за предучилищно предучилищно и училищно образование и в същото време една от най-съществените разлики със Законопроекта на колегите отляво, поради която и ние не можем да приемем техните идеи. От днес до превръщането на нашия Законопроект в закон ние ще търсим широката подкрепа на всички колеги в залата, за да дадем заедно старт на качествено нов процес в осъзнаването и осъществяването на образованието ни, а именно регламентирането на приобщаващото образование като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик. Приобщаващото образование е процес, който се стреми да премахне всички форми на сегрегация в образованието, да обхване уязвимите и изолирани по една или друга причина деца и да насърчи и благоприятства участието им в образователния процес. В доклад на Сметната палата от 2011 г. се отчита, че има налице правилен ефект в процеса на интегриране на обучение на децата със специални образователни потребности. Уважаеми колеги, първите стъпки са направени, но вече е време за сериозна крачка. Важно е да се осъзнае разликата между приобщаващото и интегрираното образование. При интегрираното образование имаме приспособяване на детето към средата, а това, което ние искаме да въведем е обратното обратното – средата да се приспособи към изискванията на всяко едно дете. Интеграцията се разбира като връщане на учениците със специални образователни потребности в масовите паралелки, а приобщаването предполага съществена промяна в начина на функциониране на училището с цел приспособяване за посрещане потребностите на всяко едно дете. Това изисква изключително сериозна реформа не само в образованието, а в приемането, в поведението, в нагласите на цялото общество; изисква промени и в обучението на учителите едновременно преди започване на тяхната кариера и, разбира се, по времето й; изисква промяна в отношението на родителите, които трябва да бъдат по-ангажирани, а отношението на учителите към приобщаването както в специалните, така и в масовите училища трябва да се промени. Уважаеми колеги, образователната сегрегация е сериозен проблем и е потъпкване на едно от основните човешки права. Не бива да допускаме моделът на образование на децата със специални образователни потребности да генерира социална изолация, да нанася непоправими щети върху психиката им, да гарантира изолация от социалния живот най-често завинаги, а от там да се превръща в тежък социален проблем. Ето затова ние предлагаме един сериозен и различен нов елемент в образователния процес, който сме нарекли и определили като „подкрепа за личностното развитие”. В изказванията преди мен чухме много опорни точки, които се опитват да оборят една изключително нова, модерна и най-важното – проактивна теория, която искаме да приложим на практика. Това е подкрепата за личностно развитие. Заложили сме промяната в тази посока да мине през няколко момента. Първата промяна е по отношение на помощните училища, там където до днес се обучават една част от децата с увреждания. Никъде, уважаеми колеги, ние не коментираме закриване, премахване на добър опит и на добри практики, говорим за една трансформация на помощните училища, които ще се превърнат в центрове за подкрепа на личностното развитие. Целта е осигуряване на равен достъп до качествено образование, недопускане на дискриминация и изключване на всякаква възможност за сегрегация. Тази промяна е важна стъпка в осигуряване правото на детето да се обучава като останалите му връстници, премахва практика, за която страната ни е осъдена от Европейския комитет за социални права през 2008 г. за дискриминация на деца с увреждания. аргумента ще дам в посока, че тази идея е правилна. Първият е относно помощните училища и тяхното съществуване. Преди десет години – 2004 г., броят на помощните училища в страната е бил 75, в тях са се обучавали 8459 деца. Днес, десет години по-късно, броят на тези училища е 47, а децата са 3179. За съжаление, това не означава, че са намалели децата с увреждания или със специални образователни потребности, а по-скоро говори за друга тенденция – че тези деца намират своя път за приобщаване в масовите училища и детски градини. Още един аргумент. В две от областите в България и в момента не съществуват помощни училища. Това са София област и Смолян. Всички деца, които имат нужда от подкрепа и от приобщаване, са в детските градини и училищата на двете области. Въпреки всичко ние осъзнаваме, че този процес не трябва да става бързо и рязко от една смяна в друга. Затова в Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона ние даваме един сериозно голям преходен период, за да се случи тази трансформация, и той е 5 години. Предвидено е това да стане въз основа на анализ, изготвен от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Анализът задължително включва оценка на образователните потребности на всеки ученик и предложение за пренасочването му в подходящо по вид и форма обучение. Друга важна разлика, уважаеми колеги, в подкрепа на нашия Законопроект, е предложението ни подкрепата на децата със специални образователни потребности да се извършва на няколко нива. Първото и най-важното ниво ще се случва в детската градина и училището и отговорността за това ще бъде тяхна. Тези градини и училища, в които има деца със специални образователни потребности, ще получават финансирането за тях с тези средства ще могат да назначават ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти. Най-важното е, че в подкрепа на това наше предложение имаме прекрасно работещ и добър модел с пилотен проект, който се реализира в 84 училища и детски градини. Няколко аргумента за прилагането на този модел, взети от практиката на колегите, които работят по проекта. Първо, директна връзка между родител, ученик, ресурсен учител, педагогически екип, ръководство на училище, директор, която намалява времето за контакт между всички участници в обучителния и приобщаващ процес. Посредническата роля на междинното звено отпада. Информацията достига веднага до директора. Подобряват се контактите между родителите и екипа, който работи с всяко едно дете. Второ, ресурсните учители и психолозите са служители само на едно училище. Мястото на работа на целия екип, който създава и изпълнява тази подкрепяща грижа към децата, е на едно и също място, в едно и също училище. Не се губи време за път и ходене между различни училища за взимане на часове по график във всяко едно от тях. Учителите стават част от този колектив. Изразът „Ние и те” се замества с израза „Ние”. Трето, обучен училищен екип на място. Четвърто, доверие, изградено между родителите и екипа, и ученика, с който работи. Пето, изградена материална база. Шесто, оптимално ефективно използване на финансовия ресурс. Второто ниво на подкрепа, уважаеми колеги, е даването на възможността на общините да открият свои общински центрове за подкрепа за личностно развитие. С промяната на модела всяка община, в която има деца със специални образователни потребности, ще може, съобразно собствените си специфики – на региона, на общината, на територията, да изпълни своите ангажименти и да подпомогне адекватната грижа за децата, на които е необходима. Ако училището и детската градина на територията на общината нямат ресурс да извършат това подпомагане, то ще бъде подпомогнато от общинския център за личностно развитие. И сега, колеги, това, което най-често чух, най-често изречената лъжа и най-често повтаряната опорна точка – за закриването на ресурсните центрове. Искам да заявя, че никога нашето категорично предложение не е било за закриване, а за тяхното трансформиране. В резултат на продължаващи и до днес дискусии във връзка с текстовете в нашия Законопроект, ние ще предложим между първо и второ четене промяна, която ще осигури последното трето ниво на подкрепа на децата със специални образователни потребности. Ресурсните центрове – тези, които съществуват и към момента, ще се запазят като държавно специализирано звено към министъра на образованието и науката като се разкриват с ново название, съобразно новите функции. Те ще бъдат регионални центрове за приобщаващо образование, ще извършват дейностите по оценка, насочване, наблюдение, методическа подкрепа и водене на случаите на деца и ученици със специално образователни потребности в съответната административна област. Към тях ще функционират мултидисциплинарните екипи от специалисти, които ще бъдат съобразени с потребностите на децата от региона, за който отговарят. Целта на този екип е до придобиване на собствен капацитет да осигурява подкрепата на територията на тези общини, в които няма създаден център за личностна подкрепа или детските градини и училищата изпитват съответни затруднения. ясно и категорично искам да заявя, че чрез тези три нива на подкрепа съществуващите и познати модели на подкрепа на децата със специални образователни потребности ще се превърнат в модерни центрове за личностна подкрепа, които ще са в постоянна връзка с масовото училище. Няма да има липса на средства или съкращаване на преподаватели. Напротив, ще има все повече нужда от специалисти. Децата не само няма да бъдат лишени от грижата на учители и специалисти,

Убедена съм, че всеки от Вас познава трудностите, през които минават децата и семействата, които имат деца със специални образователни потребности – дали в личен план или от опита на наши близки, приятели и познати. Искам да покажем, уважаеми колеги, с гласуването си днес, че подкрепяме изначалната идея на приобщаващото образование: „Уважавай различността“. Всяко дете е различно и е специално, но специалността не ни дава право да пращаме една част от тях в заключени стаи в края на града и да им поставяме етикети. Нека да създадем условията за всяко българско дете да извърви специалния си и различен път на познанието.

двата законопроекта на първо четене. Моля, колеги, да гласуваме, тъй като и министърът иска да вземе отношение, няма да ни стигне времето в оставащите минути.

Благодаря, госпожо Председател. Веднага ще започна с това, че ние сме против това законче. в ГЕРБ.) Обяснихме много ясно. Моят колега Илиан Тодоров обясни много добре какъв път отваряте Вие в България с това законче – лобистко, антибългарско, антинационално – пътят на медресетата. Кой отваря тази широка порта – да изброя един след друг – партията ГАРБ. Защо ГАРБ? Защото те са Граждани за анадолско развитие на българите.

правят така, че в България утре – следващият учебник по история, да бъде от автора Ахмед Давутоглу „История на България” в три тома, и в нея периодът след ХІV век ще бъде наречен „Възраждане” – разбира се, ислямско възраждане.

винаги трябва да сме наясно, госпожо Председател, с генезиса – откъде тръгват нещата, коренът. Иначе няма да можем да си обясним света около нас. А как ще го обясняваме на децата в тези училища? Нали трябва да им се обясни откъде идва злото! Всички тези, начело с патриотите, са в коалиция с партията на Касим Дал човекът, за който аз още през 2008 г. направих доклад до ДАНС, още когато направиха Агенцията, че това е агент на турските служби

Реплики? Няма. Други изказвания? Госпожа Красимира Анастасова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! С внесения от нас проект на Закон за предучилищно и училищно образование целим да се създадат условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище, създаване на обществени съвети. (Силен шум и реплики.) Ключов акцент в Законопроекта е отварянето на детската градина и училището, превръщането им в ключова институция на общността. Създаването на обществени съвети е една от основните разлики между двата разглеждани законопроекта. В Законопроекта на „БСП лява България” такъв не е предвиден. Можем със сигурност да кажем, че Общественият съвет е орган за развитие на образователната институция и граждански контрол на управлението й – в училище наистина трябва да се даде възможност за пряко наблюдение. В чл. 2 от Законопроекта предлагаме родителите да станат участници в образователния процес. Това е начинът и формата, по които ние им даваме това право да участват. Какво ще се постигне със създаването на обществените съвети? Проблемът с отговорността и отчетността към местната общност в голяма степен ще бъде разрешен. Системата ще започне да отразява разпределителните предпочитания на родителите, а не само на професионалната група. Ще се намали напрежението по оста „директор – персонал”. Постига се баланс в интересите на различните заинтересовани с времето се изграждат местни общности, ангажирани с развитието на училищните и детските градини и на системата въобще. Тук бихте ми задали въпроса: „Нали сега имаме училищно настоятелство?” Към момента училищното настоятелство реално е една неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. чл. 46в от сега действащия Закон за народната просвета са описани по-детайлно 16 дейности, които настоятелствата могат да изпълняват с оглед постигането на техните цели. Всяка четвърта от тези дейности е свързана изключително или предимно с ролята на родителите като донори на допълнителни финансови средства за дейността на училището. Неслучайно половината от директорите, интервюирани в рамките на проучване на родителското участие в училищния живот в България от 2010 г., отговарят, че виждат основен принос на настоятелството в осигуряването на спонсорство. В този смисъл са и промените във функциите на настоятелствата в предложения от нас Законопроект за предучилищно и училищно образование. Знаем, че членството в училищното настоятелство е доброволно и никой не може да задължи родител да стане член, участник на това сдружение. Освен това имаме много настоятелства, които са с добри практики, но има и такива, които далеч не изпълняват функциите, които са предвидени в Законопроекта – например, да дават становища, да изразяват мнение за учебници и учебни помагала. От друга страна, в голяма част от училищните настоятелства имаме хора, които далеч вече не са родители. Родителите, членове на Обществения съвет, ще бъдат избирани не както е сега – членовете на настоятелството по желание, а чрез избори, което е условие за прозрачност. Родителят, който е събрал най-много гласове, съответно ще бъде и член на този Обществен съвет. Това ще бъде уточнено в правилника, по който ще функционира Общественият съвет, издаден от министъра на образованието и науката. От друга страна, за нас е изключително важно участието на представител на финансиращия орган, за общинските училища това е съответната община. Общините трябва да имат пряко наблюдение върху разходването на публичните средства и върху живота и проблемите на българското училище. Чрез Обществения съвет общините ще участват във формирането и в приемането на основните решения за развитие на училището и детската градина, в стратегия за развитие, отделни програми и политики, бюджет и ще осъществяват контрол върху работата на директора. За професионалните гимназии сме включили задължително участие от представител на работодателите. Като погледнете функциите на Обществения съвет ще видите, че действително те са на етап „съгласуване”. При разглеждане въпроса за атестацията на директорите и учителите Общественият съвет изразява становище. Разбира се, атестацията се извършва от работодателя, но когато във въпросите, в които и Общественият съвет би могъл да бъде компетентен, а нашите наблюдения показват, че и родителите, и финансиращият орган много често имат отношение, особено пък когато общината е финансиращ орган, този глас няма да е решаващ. Уважаеми колеги, при управлението на тройната коалиция са създадени училищни съвети в изпълнение на Националната програма за развитие на средното образование и предучилищното възпитание и подготовка, на Споразумението за реализация на пилотен проект за децентрализация на управлението в системата на училищното образование, подписано от МОН и Националното сдружение на общините в Република България. В този пилотен проект са включени десет общини. Функциите на предложения от нас Обществен съвет припокриват донякъде функциите на училищния съвет, така че ние не предлагаме нещо ново. Ще завърша изказването си, изразявайки личната си позиция не само като вносител на Законопроекта, но и като директор с над 20 години стаж в системата на средното образование. Личната ми убеденост е, че всеки директор, всеки учител има нужда от подкрепа и разбиране, а чрез Обществения съвет ще срещне съмишленици и коректив в работата си. Необходима е воля, съвместни усилия и поемане на отговорност от всеки участник в образователния процес – родители, учители, ученици, община. Всеки трябва да се чувства ангажиран и съпричастен, а това може да се постигне само чрез Обществените съвети. Благодаря за вниманието. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Янаки Стоилов. Госпожо Председател, господин Министър! Аз имам една минута, в която ще се опитам да обобщя дискусията. Разбрахме, че ГЕРБ ни предлагат някои вдъхновяващи идеи – да превърнем детската градина в демократична общност, да превърнем образованието в приоритет. Как? С досегашните 3,5% бюджет за образование и наука ли, след като преди 25 години тези средства са съставлявали 6,1% от брутния вътрешен продукт?! Предлагат ни приоритет да бъде образованието, третирано не като благо и като право, а като образователна услуга. Вместо да говорят за извеждане на преден план на образователни стандарти, продължават да повтарят до безкрайност, че парите ще следват ученика, превърнати дори в –

обучение и възпитание и накрая като социални функции, където децата да могат да се хранят, да има, където пожелаят, ученически униформи, а не да ходят с кърпи и шамии в българското училище, да може то да поддържа качество и да е достъпно за всички.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Битката за образованието е една от най трудните и най-тежките, затова и много често тя се маргинализира. Днес бяхме длъжни в тази зала да извадим дебата за образованието извън дребните междупартийни войни. За съжаление много често ми се искаше да направя реплика с едни думи казани от Матей Преображенски-Миткалото: „Учете се, мои мили дети, докле е младост, че кат прииде старост да не ви е жалост.” Няма да отнемам повече време на Народното събрание. Ще имаме второ четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование, защото днес, в тази зала, аз усещам, че има политическа воля. Защото днес говорим за бъдещето на нашето дете, а детството не е просто период на изчакване, да изчакаме малкия човек да порасне, защото, ако днес, тук и сега, не говорим за детето, ще бъдат пропуснати ценни мигове от неговото образование. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, родители, народни представители – политическа воля, съвместна отговорност и отчитане важната роля на всеки един от нас в реформа, която сме длъжни да направим. подкрепете Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Благодаря Ви.

Поставям на първо гласуване Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 454-01-51, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 21 ноември 2014 г. Моля, режим на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Гласувах против, защото ще нарушим една българска традиция. С така предложения Законопроект ще задълбочим неравенствата и ще вкараме още и още повече пазар в българското образование. Зад красивите фрази, зад модерната терминология не е сложено детето, преподавателят и учителят в центъра, а са сложени схемите: как извън училище да делегираме едни права на неправителствения сектор, без да знаем в чии ръце ще попаднат децата; как децата със специалните образователни потребности да нямат достъпа и подкрепата до специалистите, а България е бедна; как общините ще бъдат натоварени още и още. Затова, уважаеми колеги, тази еуфория след години ще бъде много скъпа на Отечеството. Не скъпа като пари, скъпа за нацията и аз мисля, че всички тук, които преливате от радост в този консенсус, ще бъдете виновни за това, което ще се случва в България. Благодаря. Втори отрицателен вот има ли? Няма. Подлагам на гласуване Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от Валери Жаблянов

11,00 ч.: – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова ще отговори на едно питане от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев; заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева ще отговори на един въпрос от народния представител Илиан Тодоров; – министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на 12 въпроса от народните представители Мая Манолова, Георги Търновалийски, Михаил Миков

министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова, и Искрен Веселинов; – министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на 10 въпроса от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров – два въпроса, Георги Недев, Вили Лилков, Красимир Янков, Христо Гаджев, Георги Кадиев, Десислав Чуколов, и Борислав Иглев и на две питания от народните представители Николай Александров, и Кирил Цочев; – министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Александров; министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на 11 въпроса от народните представители Методи Андреев, Бюнямин Хасан, Айдоан Али и Хамид Хамид, Мартин Димитров и Петър Славов, Мустафа Ахмед и Ердинч Хайрула, Светла Бъчварова и Добрин Данев, Явор Хайтов, Светла Бъчварова – три въпроса, Мая Манолова, и Димитър Байрактаров и на едно питане от народния представител Корнелия Нинова; – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на четири въпроса от народните представители Мая Манолова, Емил Райнов, Красимир Богданов, и Велизар Енчев; – министърът на вътрешните работи Веселин Вучков ще отговори на пет въпроса от народните представители Петър Славов, Георги Кадиев, Валентин Николов Иванов, Мая Манолова и Кристиан Вигенин – общ въпрос, и Светослав Белемезов; – министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на четири въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Димитър Дъбов – общ, Калина Балабанова, и Иван Станков (два въпроса) и на едно питане от народния представител Бойка Маринска; – министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на осем въпроса от народните представители Антони Тренчев, Валентин Павлов, Димитър Горов, Джевдет Чакъров, Димитър Шишков, Десислава Атанасова, Настимир Ананиев, и Корнелия Нинова и на две питания от народните представители Георги Кючуков, и Настимир Ананиев; – министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 15 въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков, Вяра Церовска, Явор Хайтов, Джейхан Ибрямов, Вили Лилков, Явор Хайтов и Христо Тодоров – общ, Димитър Дъбов и Манол Генов – общ, Корнелия Маринова, Димитър Байрактаров, Николай Александров, Кирил Добрев, Радослав Стойчев и Кирил Добрев – общ въпрос, Иван Валентинов Иванов, Борислав Иглев, и Магдалена Ташева и на две питания от народните представители Дора Янкова и Манол Генов, и Мая Манолова и Дора Янкова – общо питане, второ; министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов; – министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Методи Андреев, Иван Димитров, Петър Славов, и Волен Сидеров.

министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Валентин Николов Иванов; – министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народните представители Димитър Танев и Бойка Маринска, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на пет въпроса от народните представители Манол Генов, Манол Генов и Радослав Стойчев – общ, Николай Александров, Николай Александров и Калина Балабанова – общ, и Айхан Етем; министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос с писмен отговор от народния представител Ангел Найденов; – министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Гроздан Караджов; министърът на икономиката Божидар Лукарски – на два въпроса от народния представител Георги Божинов; – министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Васил Антонов, и Славчо Атанасов; министърът на правосъдието Христо Иванов – на въпрос от народния представител Велизар Енчев; – министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Хасан Адемов, Ангел Найденов, и Калина Балабанова. На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: – шест въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (два въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова; – въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Поради предварително планирани срещи с международно участие, в парламентарния контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Утре, пленарното заседание е с начален час 9,00 ч. Закривам пленарния ден.